господин Ивайло Тошев. Заповядайте, господин Тошев.

на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 154-01-28, внесен от Лъчезар Тошев на 25 февруари 2011 г. „На свое заседание, проведено на 14 април 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление под горния номер. В мотивите на вносителя е разписано, че в чл. 49 от Договора за Европейския съюз е разписана процедура за присъединяване на нови страни членки. Независимо от това, договорът за присъединяване между страната – кандидат за член на Европейския съюз, и страните членки подлежи и на ратификация от националните парламенти на страните членки. Без ратификация на този договор от всички страни членки той не може да влезе в сила. Разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предвижда възможност за произвеждане на национален референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори преди тяхната ратификация.

може да се произнесе пряко по членството на граничещите с Република България страни, кандидатстващи за членство в Европейския съюз. Това предложение ще повлияе на действията на правителствата на тези страни спрямо българските общности в техните страни и по други въпроси, важни за нашите добри взаимоотношения. Наличието на задължителна процедура за произвеждане на национален референдум по този въпрос би редуцирало значително евентуален външен политически натиск върху българските власти за приемане на едно или друго решение за членството на граничеща с Република постъпилото становище от Министерството на външните работи се акцентира, че основната причина, поради която не се подкрепя законопроектът, е, че се акцентира не върху акта на ратифициране на договора за присъединяване на съседна Европейския съюз, а върху дългия процес на присъединяване, описан в чл. 49 от Договора за Европейския съюз. Процесът на присъединяване е дълъг и преди да се стигне до ратификация, България ще поставя изисквания и ще дава оценки за това, което кандидатстващата държава прави. Целта е разширяване на Европейския съюз с държави, които напълно отговарят на буквата, идеята и духа на Договора за Европейския съюз. Ето защо предложението за задължителен референдум се противопоставя на целия процес на присъединяване. В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова и Екатерина Михайлова. Госпожа Фидосова постави въпроса, че по отношение на идеята за референдум преди ратификацията за присъединяване до момента не е произвеждан референдум в никоя страна – членка на Европейския съюз, относно присъединяването на трети държави към Съюза. Актът на ратификацията на договори за присъединяване е извършван от националните парламенти. Освен това, във всички досегашни случаи предмет на допитване до народа е било членството на собствената държава в Европейската общност Госпожа Михайлова заяви подкрепата си към законопроекта, тъй като има трайна и последователна позиция предвид присъединяването на Турция към Европейския съюз, но и към предвидено в законопроекта задължително произвеждане на референдум относно граничещите с Република България страни –кандидати за членство в Европейския съюз. След проведената дискусия и обсъждане, с 4 гласа „за”, 0 гласа „против” и 14 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект

Благодаря, господин Тошев. Няма доклади на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и на Комисията по външна политика и отбрана, така че откривам дискусията. Господин Тошев, заповядайте като Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми народни представители, първо, бих искал да изразя известно разочарование, че на 14 април 2011 г., когато Комисията по правни въпроси е разглеждала законопроекта, който съм внесъл, те не са се съобразили с това, че отсъствам от Народното събрание този ден, командирован със заповед на председателя на Народното събрание. Бях на сесията на ПАСЕ по това време и дори на тази дата специално спечелих да бъда докладчик по Главния доклад на следващата юнска сесия на ПАСЕ. Това е една колегиалност, която обикновено се е спазвала досега – че когато вносителят отсъства, точката се отлага, за да може той да участва в дискусиите и да изложи своите аргументи. Това не беше направено в този случай. Причината да внеса този законопроект са известните ви инициативи, които дойдоха от други парламентарни групи, за провеждане на референдум за присъединяването на една от страните, съседни на България, към Европейския съюз. Аз не смятам, че моментът за провеждане на такъв референдум е е сега и че този въпрос е актуален днес. Както в становището на Министерството на външните работи се изтъква, има една дълга процедура, по която страните, които имат интерес към присъединяване към Европейския съюз, следва да минат. Тази процедура за членство е описана в чл. 49 от Договора за Европейския съюз. Това присъединяване става с решение на Съвета на Европейския съюз, взето с консенсус, но то се предшества от консултация с Европейската комисия. Самата страна води преговори с Европейската комисия. През такива преговори минахме и ние. Това е дълъг процес, в който системата на съответната страна кандидатка трябва да бъде сближена с правната система на Европейския съюз, с достиженията на общността, тъй наречените „acquis communautaire”. Следва гласуване в Европейския парламент, което трябва да се вземе с абсолютно мнозинство от неговите членове. Това също е трудно постижима цел и означава широко съгласие в Европейския парламент от пряко избраните евродепутати за присъединяването на съответната страна към Европейския парламент. След като има тези две условия, Съветът взема решението си с единодушие и предлага договор, който следва да бъде ратифициран от всяка една от страните членки. По този въпрос остана изискването за консенсус между страните членки. Дори една страна членка да е против присъединяването на друга страна, тя не би могла да бъде присъединена. Изисква се пълно съгласие от страните – членки на Европейския съюз, за да бъде присъединена която и да е страна към Европейския съюз. Съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление се предвижда възможност за провеждане на национален референдум относно сключване на международни договори от Този референдум може да се извърши само преди ратификацията на тези договори. Така че възможността за референдум по един такъв международен договор е гарантирана от самия закон – чл. 9, ал. 4. На това се позовавам и аз в моето предложение, като предлагам да бъде извършен такъв референдум, когато има съответен казус. Той не е налице в момента, но когато един ден този момент дойде и някоя от съседните на България страни, които в момента не са членове на Европейския съюз, но желаят да станат,

Аргументът, че това не е извършено досега в друга страна, не е юридически, а политически аргумент. Всяка страна има своята дискреция, своето правомощие да решава тези въпроси по начин, по който това е предвидено в нейната правна

чрез референдум в някои страни. Виждате, че например по друг въпрос някои страни членки са се възползвали от възможността да провеждат такъв референдум. Дали Дали това, което предлагам, би било полезно? Смятам, че първо, той сваля от днешния дневен ред този въпрос, като гарантира на българските граждани, че когато това бъде бъде належащо за вземане на решение, тогава те ще имат възможност и няма да бъдат заобиколени при вземането на това решение. По този начин може да се постигне спокойствие в нашето общество. Тази изкуствено изкуствено създавана психоза в обществото, че всеки момент тези наши съседни страни може би ще се присъединят, без да са готови за присъединяване – това нещо ще бъде свалено от дневния ред. Ето защо смятам, че от тази гледна точка вземането на такова решение е полезно. Освен това като се знае, че гражданите ще вземат това решение, то ще допринесе за задълбочаване на диалога между гражданите (а не само между институциите) на нашата страна и страната, която желае да се присъедини. Смятам, че по този начин ние ще влезем в пряк диалог това ще доведе до подобряване на нашите отношения със съседните страни. На Балканите ние имаме дълга история, която е противоречива. Има сблъсъци, които сме преживели, има многогодишни конфликти, които сме преживели. В момента чрез такава процедура ние даваме възможност на тези, които желаят да влязат в Европейския съюз, да се обърнат към нас – не само към нашите институции, но и към нашите граждани. Ето защо смятам, че че подкрепата за такъв диалог е крайно необходима, особено в Югоизточна Европа, където, както казах, има значителни проблеми в миналото в нашите взаимоотношения. Днес тези проблеми трябва да бъдат преодолени чрез сътрудничество, разбирателство. Това може да стане по този начин. Освен това смятам, че би било благоприятно за политическия климат в България, ако се знае, че този въпрос няма единствено да лежи да лежи на плещите на правителството, което и да е то, когато дойде този момент, защото той няма да бъде скоро, но когато дойде този момент, този въпрос ще се решава от самите граждани. Ето защо евентуален натиск върху нашето правителство в една или друга посока за вземане на някакво решение в случая ще бъде безпредметен, тъй като самите граждани ще вземат това решение. Затова не смятам, че становището, което дава Министерството на външните работи, има юридически характер. Те може би имат своите съображения, но от друга страна това, което предлагам, има основание да бъде дискутирано, още повече, че чл. 9, ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление предвиждат възможност за провеждането на такъв референдум. До момента ние не сме дали възможност на гражданите пряко да изразят своето становище по един или друг въпрос. Не трябва да се страхуваме от това, тъй като самият референдум създава възможност за диалог вътре в нашето общество, а в конкретния случай – между нашето общество и обществото на съответната друга държава, за която става дума. Защо само трите държави, съседни на България, съм предложил да бъдат предмет на такъв референдум? Защото смятам, че тяхното присъединяване ще допринесе до сваляне на границата между България и съответната страна. Затова имаме интерес в тези общества отношението към българските общности там, отношението към България да бъде такова, че да отговаря на концепциите за общото европейско семейство, което представлява Европейският съюз. Не бихме могли да да пристъпим към разширяване на Европейския съюз в тази част на Европа, без тези въпроси да бъдат решени. Вярно е, че биха могли да бъдат решени и по друг начин, и чрез ратификация в Народното събрание, както досега е процедирано, но ако в обществото има известно известно напрежение около това как ще бъде взето това решение и дали ще бъде отразено становището на големи групи от нашето население, то ето това е начинът според мен да отговорим на тези обществени настроения. Що се отнася до финансирането – това е задължителен въпрос, който трябва да се дискутира. Дали един референдум ще бъде свикан чрез събирането на 500 хиляди подписа или екслеге по закон, както аз предлагам, това няма да се отрази значително на финансовата страна на въпроса. Не смятам, че ще има разлика дали по единия или по другия ред би се свикал един референдум.

Няма. Закривам дискусията. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт

г. Моля, гласувайте. Гласували 83 народни представители: за 7, против 31, въздържали се 45. Законопроектът е отхвърлен.

Господин председател, на основание чл. 73, ал. 1 от правилника правя предложение да бъде съкратен срокът за предложения между първо и второ четене на приетия на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения,

Уважаеми господин председател, процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъдат допуснати в залата за участие следните лица: госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерството на труда и социалната политика, и господин Христо Симеонов

„Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 102-01-21, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 4 май 2011 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 56 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, могат да ползват средства по този закон, ако нямат изискуеми публични задължения,

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, който става § 5, така както е по доклад.

„Българо-германски център за професионално обучение” – юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от министъра на труда и социалната политика. (2) Основният предмет на дейност на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. (3) Основните публични задачи на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” са: 1. подпомагане чрез обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности интегрирането на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда; 2. тестване на иновативни практики с цел последващото им прилагане от други институции за професионално обучение; 3. повишаване компетентностите на обучаващи на възрастни; 4. обучение на наставници, външни експерти и обучаващи на възрастни по конкретни професии; 5. създаване на партньорства с представители на бизнеса и на работниците и служителите за разработване на нови и актуализиране на учебни програми, учебни материали, професионално ориентиране и др. (4) Предприятието може да осъществява и други дейности, свързани с основния предмет на дейност.

равнище. (7) Устройството и дейността на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”, правомощията и задълженията на органите за управление, както и въпросите, свързани с дейността на клоновете, се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет. съвет. (8) За осъществяване дейността на предприятието по този закон държавата предоставя за ползване и управление имущество – публична и частна държавна собственост. (9) Дейността на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” по изпълнение на неговите публични задачи се подпомага от държавата чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика и чрез предоставяне на публични средства. (10) Предприятието не може да участва в търговски или граждански дружества. (11) Предприятието няма право да сключва договори за кредити с търговски банки и други финансови институции, освен ако за това има изрично решение на Министерския съвет. (12) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.

предложение на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове,

След чл. 69 се създава наименование „Раздел ІІ – Заетост на чужденци в България”. § 8. В чл. 71, ал. 1, т. 2 след думите „български граждани” се поставя запетая и се добавя „граждани на държави – членки на Европейския съюз, на други държави

При наемане на работа или приемане на чужденец работодателят изисква от него да представи валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за срока на наемането или приемането. Работодателят не носи отговорност, ако представеният му документ се окаже недействителен. (2) Работодателят уведомява Националната агенция за приходите за датата на действително започване на работа на чужденеца по реда на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.”

„(2) Не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци. (3) В случай че работодател наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец в нарушение на забраната по ал. 2, той му дължи уговореното възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата, установена за страната или за съответната икономическа дейност, за период три месеца, освен ако работодателят или наетото лице не докаже друга продължителност на наемането. Плащането е дължимо и след завръщането на чужденеца в държавата на обичайното му пребиваване, включително разходите по превода на плащането. (4) Ако работодателят не изплати задължението по ал. 3, наетите на работа незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци могат да предявят иск срещу него в давностните срокове по Закона за задълженията и договорите и по реда на Гражданския процесуален кодекс. Върху изплатеното по ал. 3 възнаграждение се дължат съответните данъци и осигурителни вноски, предвидени за наетите лица по българското законодателство. (6) Работодателят поема разходите за връщане на незаконно пребиваващия чужденец.

чиито подизпълнители са те, когато се установи по безспорен начин, че са знаели за нарушението на ал. 2 и не са информирали органите за контрол на чужденците, могат да отговарят заедно с работодателя или вместо него за задълженията по алинеи 3, 4 и 5, както и по чл. 82а.” § 11. Създава се чл. 73а: „Чл. 73а. Министърът на труда и социалната политика след консултации със социалните партньори и по препоръка на Националния съвет по трудова трудова миграция може да наложи ограничения на достъпа на чужденци, включително на висококвалифицирани, до пазара на труда, съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на пазара на труда.”

съгласно разпоредбите на Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагането му. (2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята карта на ЕС се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Чл. 74б. (1) Агенцията по заетостта дава писмено разрешение за упражняване на висококвалифицирана заетост за издаване на синя карта на ЕС от органите на Министерството на вътрешните работи. (2) Условията и редът за даване, отказ или оттегляне на разрешението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1. (3) За даване и продължаване на разрешението по ал. 1 работодателят внася такса в размер на 400 лв. Чл. 74в. (1) Упражняването на висококвалифицирана заетост от чужденци в България е в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1,

3; 2. условия на труд, включително заплащане, уволнение, безопасност и здраве при работа, условията за достъп, подчиняването на задължения и ползване на права на социална сигурност в рамките на правото на Европейския съюз и други; 3. достъп до стоки и услуги, включително обществени; обществени; 4. образование и професионално обучение; 5.плащанията на придобити законоустановени пенсии за старост, свързани с приходите, в размер, приложим съгласно правото на държавата членка или държавите членки длъжници при преместване в трета държава, без да се засягат съществуващите двустранни споразумения; 6. признаването на дипломи за завършено образование; 7.признаването на удостоверения и други доказателства за професионална квалификация в съответствие със Закона за признаване на професионални квалификации; на предоставяните привилегии от такова членство, освен когато по силата на закон, устав или друг нормативен акт се изисква българско гражданство. (3) От правата От правата по ал. 2 се ползват само притежатели на синя карта на ЕС и членове на техните семейства, които обичайно пребивават на територията на Република България. (4) При преместване в друга държава – членка на Европейския съюз, ползването на правата по ал. 2,

(5) Условията по ал. 2 не възпрепятстват налагането на мерки за административна принуда по Глава пета от Закона за чужденците в Република България.

случай че остане без работа, притежателят на синя карта на ЕС има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа при спазване изискванията на чл. 74г, ал. 2. (2) До получаване на разрешение относно смяната на работодателя, обстоятелството по ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта да предложи отнемане на синя карта на ЕС. (3) Правото по ал. 1 може да бъде ползвано еднократно в рамките на срока на валидност на синята карта на ЕС.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията и редакцията за § 5, който да се раздели в отделни параграфи, които стават съответно параграфи 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, така както е по доклада. Гласували

Оценката на риска по ал. 1 се извършва с оглед идентифициране на икономическите дейности и сектори, в които се наблюдава или е вероятно да се извърши наемане на незаконно пребиваващи чужденци. Оценката на риска се извършва въз основа на анализ на наличните данни за търсенето и предлагането на работна сила, включително на включително на чужденци, по дейности и сектори, нивото на предлаганото заплащане, регистрирани нарушения и други данни, които могат да имат отражение за идентифициране на нарушения по чл. 73, ал. 2. Чл. 78б. (1) Чужденци, които са незаконно наети на работа, могат лично или чрез упълномощени от тях физически и/или юридически лица да сигнализират Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за нарушения на чл. 73, ал. 2, извършени от техния работодател. (2) Трети лица, които имат доказан законен интерес от спазването на чл. 73, ал. 2, имат право да се включат от името или в подкрепа на незаконно нает на работа чужденец с неговото съгласие в административните и гражданските производства, предвидени по този закон и по Закона за административните нарушения и наказания. (3) Оказването на съдействие по ал. 1 и 2 на чужденците, които са незаконно наети на работа, не се смята за подпомагане на незаконно пребиваване. (4)

когато нарушението не съставлява престъпление, се налага глоба или имуществена санкция в размер, определен по чл. 48в от Закона за чужденците в Република България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Работодателите по ал. 1, които са юридически лица, не могат да участват в мерките за насърчаване на заетостта по този закон за период една година от констатиране на нарушението.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията и редакцията за § 6, който съответно се разделя на § 13 и § 14, така както е по доклада.

По § 10 има предложение на народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 15: „§ 15. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”. В § 1: а) създава се т. 27а: „27а. „Висококвалифицирана заетост” е наемане на работа на лице, което притежава необходимата за съответната работа компетентност – придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната

38. „Незаконно наемане на работа на чужденец” е наемането на работа на незаконно пребиваващ чужденец на територията на Република България, както и наемането или приемането на чужденец без съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта.” 3. Създават се § 1а, § 1б и § 1в: „§ 1а. Министерството на труда и социалната политика до 1 юли на всяка календарна година представя на Европейската комисия информация за извършените проверки през предходната календарна година по идентифицираните по идентифицираните с оценката на риска по чл. 78а, ал. 2 икономически дейности и сектори както в абсолютни стойности, така и в процентно изражение спрямо работодателите в дадената дейност или сектор. Информацията следва да отразява и постигнатите резултати от проверките.

74д се прилагат за чужденци – граждани на трети държави. § 1в. Този закон въвежда изискванията на: на: 1. Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост 2. Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава

Благодаря, господин председател. Имам предложение за

да се добавят и членовете 78а, 78б и 82а, тъй като касаят същите препратки.

71, 72, 72а, 73, 73а, 74, 74а, 74д да се добавят и 78а, 78б и 82а,

който става § 15 в текста по доклада на комисията, в новосъздадения § 1б са изрично изброени разпоредби от чл. 70 до чл.

ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Постъпило е предложение на народните представители Вяра Петрова и Станка Шайлекова за създаването на § 7а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7а, който става § 16 със следната редакция:

постоянно, а именно обезщетенията за временна нетрудоспособност, тоест така известните болнични – за първите три дни да се заплащат 70 на сто от работодателя, а четвъртият ден 80 на сто от НОИ. Още тогава ние възразихме остро, вие не се вслушахте в нашите аргументи. Мярката става постоянна, вие така преценявате, за нас по този начин се

Тук упреците ми са не към Народното събрание, а към Министерството на труда и социалната политика. Защо не е погледнато и защо тези промени настъпват чак сега, в Закона за насърчаване на заетостта? Шест месеца какво правихме? Де факто тези хора по какъв начин и кой им е плащал осигуровките? Те са действали по старата разпоредба. Още Още повече, че много добре знаете колко критики имаше още на първо четене към този законопроект, че не е достатъчно добре хармонизиран, и добре че бяха компетентните становища на няколко комисии, за да се стигне до този текст, който в момента гласуваме. Много добре си спомням и вие много добре знаете, че побъркахме хората с многобройните поправки в Кодекса на труда. Сега отново имаме поправки и то със задна дата, които са недопустими за едно Народно събрание и още повече към експертния потенциал на Министерството на труда и социалната политика. Искрено се надявам, че няма отново да променят този законопроект, още повече че опозицията винаги е подкрепяла всеки един законопроект, касаещ активни мерки за насърчаване на заетостта. Благодаря. господин председател, колеги! Господин Стойнев, първо, мярката, която касае новия режим за плащане на обезщетенията за временна нетрудоспособност, не е трайна, тя е временна и е със срок 31 декември 2011 г. По отношение на това, което касае промените в законопроекта на Закона за насърчаване на заетостта, досега тези пари за първите три дни за временна неработоспособност са се плащали от работодателите, които са наели безработни лица по програми и мерки за заетост. Сега с промяната, която се предлага от Социалното министерство, тези пари ще бъдат възстановени на работодателите за първите три дни. По никакъв начин няма да се ощети бюджетът на националните програми и мерките за заетост, защото тези пари са предвидени така и така в бюджета на съответните програми и мерки, тъй като са предвидени за работни заплати за времето на тези участници в самите програми. Ако ние не възстановим тези пари на работодателите, а това са главно общини, по този начин те няма да бъдат стимулирани да наемат безработни лица и лица от неравностойно социално положение по тези програми.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаема госпожо Ангелова, тази антикризисна мярка за заплащане на болничните беше ясна още в края на 2010 г. Нали така? Защо чак сега се правят промените в Закона за насърчаване на заетостта? Тук е основният проблем. Вече са изтекли 6 месеца! Това е един огромен пропуск в Юридическия отдел в Министерството на труда и социалната политика, а може би и основен пропуск на нас като народни представители и оттук-нататък такива действия не трябва да се случват. Колко пъти ще променяме едни и същи законопроекти?! Следващата точка е Законът за социално подпомагане. Вместо да се занимаваме със социалните пенсии за старост и за инвалидност, ние ще се занимаваме със създаването на един фонд и отново ще променяме Закона за социално подпомагане. Това е основната ми критика. Благодаря

което се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 11, който става § 19 и който комисията подкрепя.

и 15: „14. малолетни и непълнолетни деца, родени и изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция или други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила; 15. малолетни и непълнолетни деца, изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция или други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила.”;

„23”. 4. В чл. 33 ал. 2 и 3 се изменят така: „(2) Чужденците, пребиваващи краткосрочно или продължително на територията на Република България, могат да осъществяват дейност по трудово правоотношение или като командировани лица само след получаване на разрешение или регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика. (3) Чужденците, получили разрешение за работа или регистрация съгласно ал. 2, могат да извършват трудова дейност само при работодателя или местното лице и за срока, определени с разрешението за работа или регистрацията.” 5. В чл. 33ж се създава ал. 3: „(3) Република България незабавно и без формалности приема обратно чужденец, на когото е издала разрешение за дългосрочно пребиваване, и членовете на неговото семейство, когато от друга държава – членка на Европейския съюз,

изречение първо след думата „пребиваване” се добавя „и работа” и в изречение второ думите „се издава разрешение за пребиваване” се заменят с „разрешението се издава”. 7. В чл. 33л, ал. 4 се създава изречение второ: „При съответно прилагане на разпоредбите на ал. 2 на членовете на семейството на притежателя на синя карта на Европейския съюз може да бъде издадено разрешение за временно пребиваване.”

Периодът на безработица не е основание за отнемане на синя карта на Европейския съюз или за отказ за продължаване срока на пребиваване на притежателя й, когато не превишава три последователни месеца или когато не възникне повече от веднъж в периода на валидност на синята карта на Европейския съюз. Чл. 33о. Членовете на семейството на притежател на синя карта на Европейския съюз могат да получат самостоятелно разрешение за продължително пребиваване при условията на чл. 24е, ал. 4.” 9. 4.” 9. В чл. 45 се създава ал. 4: „(4) Разноските, свързани с връщането и обратното приемане на притежателя на синя карта на Европейския съюз и на членовете на семейството му, издадени от друга държава членка, са за сметка на кандидата и/или на неговия работодател.” 10. Създава се чл. 46в:

думите „приели на работа” се заменят с „наели на работа или приели законно пребиваващи” и след думите „в размер” се добавя „от 2000 до”;

Наказва се с глоба от 750 до 7500 лв. физическо лице, наело на работа незаконно пребиваващ чужденец, доколкото извършеното не съставлява престъпление. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 21 така, както е по доклад.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 11, който става § 19 и който комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 21 така, както е по доклад.

Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Стефан Господинов и Вяра Петрова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 21: „§ 21.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 20, така както е по доклад.

България, № 102-03-9, внесен от Министерски съвет на 15 април 2011 г. На редовно заседание, проведено на 19 май 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет проект за решение.

България е член на НАТО и на Европейския съюз. Извършена e значителна работа по изграждането и развитието на въоръжените сили и отбранителни способности. Всичко това наложи разработването на Национална отбранителна стратегия, наречена „Стратегия за развитие на единен комплект ефективни сили за модерна отбрана“. Тя е част от общия пакет документи, свързани със сигурността и отбраната на страната и обединява действащите в момента Военна доктрина и Военна стратегия на Република България. Стратегията определя целите, функциите, задачите, изграждането, развитието и използването на въоръжените сили и отбранителните способности. В нея са залегнали приоритетите на националната сигурност за защитата на националните интереси, определени в Конституцията и в Стратегията за национална сигурност на Република България. Тя е синхронизирана със заложените в Бялата книга на отбраната и въоръжените сили политически подходи и принципи и с дефинираните параметри на отбранителните способности. Съобразена е със Стратегическата концепция на НАТО и с Европейската стратегия за сигурност и международните договори, по които Република България е страна. Стратегията дава база за изграждане на необходимите отбранителни способности през следващите 10 години. Разкрива перспектива за тяхното развитие и дефинира концептуалната рамка за изпълнение на основните задачи от въоръжените сили и невоенния компонент по отбраната на страната, както и приноса им в колективната отбрана. Националната отбранителна стратегия осигурява изпълнението на стратегическа цел на отбранителната политика, залегнала в Стратегията за национална сигурност на Република България – „защита и утвърждаване на националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни способности и изграждане на единен комплект оперативно съвместими въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност”. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище: Предлага на Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет Проект за решение за отменяне на

Отменя Военната доктрина на Република България, приета с решение на Народното събрание от 8 април 1999 г., изменена и допълнена с решение на Народното събрание от 22 февруари 2002 г.” Моля, гласувайте.

на 31 януари 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването Гергана Павлова, представители на Министерството на финансите, на Комисията по финансов надзор, на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, на Асоциацията на българските застрахователи, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите. Тя посочи, че настоящият законопроект има за цел привеждане дейността по доброволното здравно осигуряване в съответствие с европейското законодателство в областта на застраховането, като за да продължат да осъществяват дейността си, съществуващите здравноосигурителни дружества следва да придобият статут на застрахователни дружества. Предлага се на дружествата за доброволно здравно осигуряване да бъде предоставен едногодишен срок, в който да приведат дейността си в съответствие с изискванията за застрахователните дружества, включително и да увеличат размера на капитала си от 2 млн. 4,6 млн. лв. Госпожа Бойкова информира присъстващите, че законопроектът е във връзка с уведомително писмо на Европейската комисия за евентуално нарушение на правото на Европейския съюз, с което е поставено началото на досъдебна фаза. При обсъждането на законопроекта членовете на Комисията по здравеопазването обърнаха внимание, че петте директиви, уреждащи дейността по застраховането, се отменят с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност, считано от 1 януари 2012 г., поради тяхното включване в нея. В чл. 4 от Директива 2009/138/ЕО е предвидена възможност за изключване от приложното й поле на общозастрахователни предприятия поради недостигане на посочените в нея финансови размери. В хода на дискусията бе установено, че не е извършен анализ на финансовите показатели на съществуващите здравноосигурителни дружества във връзка с дадената в чл. 4 от директивата възможност. Народните представители се обединиха около мнението, че е налице съществена разлика между доброволното здравно осигуряване и здравното застраховане. Здравното осигуряване се основава на принципа на солидарността при ползване на набраните средства. При прилагането на този принцип всяко лице внася своята здравноосигурителна вноска, а набраните средства в солидарния фонд се ползват от лицата, които имат нужда от медицинска помощ, като обемът и качеството на получената помощ не зависят от размера на вноската, а от конкретната нужда на здравноосигуреното лице. Същевременно при здравноосигурителния модел се съблюдава и контролира качеството на предоставяната медицинска услуга При здравното застраховане обемът от предоставяната медицинска помощ е в пряка зависимост от размера на застрахователната вноска, като лицето се обезщетява до размера на застрахователната сума и след настъпване на застрахователното събитие, без да се контролират обемът и качеството на медицинската помощ. При обсъждането на законопроекта бе изразено становище, че българското законодателството следва да се променя в посока създаване на правни субекти, които да конкурират дейността на Националната здравноосигурителна каса. Необходимо е внимателно да се обмисли възможността здравноосигурителните дружества, които имат вече дългогодишен опит в здравното осигуряване, да се развиват като конкурент на НЗОК. Премахването на модела на допълнителното доброволно здравно осигуряване ще доведе до ощетяване на ползвателите на услугите, предоставяни от здравноосигурителните дружества, а така също и до съществено съществено засягане на обществения интерес, който може да бъде защитен по реда на § 85 във връзка с § 84 от преамбюла на Директива 2009/138/ЕО. Членовете на Комисията по здравеопазването изразиха безпокойството си от обстоятелството, че Европейската комисия е изпратила уведомително писмо за евентуално нарушение на правото на Европейския съюз, но същевременно се обединиха около становището, че възможността от евентуална санкция не би следвало да е достатъчно основание за приравняване на дейността по допълнителното здравно осигуряване с дейността по здравното застраховане, преди провеждането на широка обществена дискусия по тази чувствителна за всеки български гражданин тема. Към изразените становища от народните представители се присъединиха и представителите на Българския лекарски съюз и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Критични към разглеждания законопроект бяха и представените писмени становища от Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, Асоциацията на българските застрахователи и Националната здравноосигурителна каса. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 5 гласа „против”, 10 гласа „въздържали се”, без гласове „за”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2011 г.”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

„ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъстваха: - от Министерството на финансите: Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Полина Денчева и Надя Даскалова; - от Комисията за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник-председател, Зорница Василева и Маринела Колева. Законопроектът беше представен от госпожа Милена Бойкова. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е изготвен с оглед съобразяване на дейността по доброволното здравно осигуряване с изискванията на европейското законодателство в областта на застраховането. Според мотивите, изложени от вносителя, предлаганите изменения са във връзка с това, че Законът за здравното осигуряване, в частта му относно доброволното здравно осигуряване, извършвано на практика на доброволен принцип от дружества за доброволно здравно директивите на Европейския съюз и в частност на тези в областта на застраховането, различно от животозастраховането. Основен мотив е, че според европейското законодателство осигуряването на покритие на рискове, които са свързани със здравето, каквато е дейността по доброволното здравно осигуряване, на практика е неразделна част от дейността по общото застраховане. Поради това всичките разпоредби на правото на Европейския съюз в тази област са приложими и релевантни към дейността на българските здравноосигурителни дружества. Беше отбелязано, че предложените изменения са стриктно ограничени само и единствено до преодоляване нарушаването на правото на Европейския съюз относно изискванията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване и че предлаганите изменения не биха попречили по никакъв начин на едни бъдещи изменения в модела на здравната ни система. В хода на дискусията народният представител Анна Янева попита: какъв е срокът за приемане на закона? От името на вносителите отговориха, че м. юли 2011 г. е последният срок, който е поет пред Европейската комисия като ангажимент. Във връзка с това народният представител Анна Янева предложи, с цел да се избегне стартиране на наказателна процедура срещу Република България, министърът на здравеопазването да защити законопроекта пред членовете на комисията и едва след това той да бъде гласуван. Предложението беше отхвърлено. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 1 народен представител, без „против” и „въздържали се” – 13 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2011 г.” становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят на комисията госпожа Панайотова. Заповядайте, госпожо Панайотова. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, раздадено ви е пълното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Сега ще ви запозная накратко с основните моменти от него. „На заседанието, проведено на 6 април 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 януари 2011 г. заседанието взеха участие: госпожа Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и госпожа Цветанка Михайлова – началник-отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите; госпожа Зорница Василева – директор на дирекция „Регулаторни режими и защита на потребителите, застрахователен надзор” в Комисията за финансов надзор; госпожа Веселина Мандаджиева – началник-отдел „Правно нормативни дейности” в Министерството на здравеопазването. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, гарантиращи съответствието на българското законодателство с европейските изисквания относно здравното осигуряване. Измененията в законопроекта се налагат поради необходимостта от привеждане в съответствие на българското законодателство с разпоредбите на следните директиви: Директива 73/239/ЕИО на Съвета; - Директива 88/357/ЕИО на Съвета; Директива 92/49/EИО на Съвета; - Директива 98/78/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; - Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Следва да се има предвид, че от 1 ноември 2012 г. цитираните директиви се отменят с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) поради тяхното включване в нея. Целта на консолидиране на посочените директиви е постигането на правна рамка, позволяваща на застрахователните и презастрахователните предприятия да упражняват застрахователна дейност в целия вътрешен пазар, като се отстранят най-сериозните различия в законодателствата на държавите членки. Промените в законопроекта са изготвени с оглед съобразяване на дейността по доброволното здравно осигуряване с изискванията на посоченото по-горе европейско законодателство в областта на застраховането. В тази връзка с настоящия законопроект се предлага здравноосигурителните дружества да се третират като застрахователи и за тях да се прилагат всички изисквания за застрахователите. Предлаганите изменения в Закона за здравното осигуряване са в няколко основни посоки, с които: - съществуващите здравноосигурителни дружества получават възможност да поискат и получат лиценз и за други видове застраховки, като по този начин икономически оползотворят увеличения на 4,6 млн. лв. собствен капитал. В този случай губят правото да се наричат здравноосигурително дружество и се превръщат в обикновен застраховател по общо застраховане; съществуващите здравноосигурителни дружества могат да се възползват от възможностите на единния европейски пазар, като извършват дейност при свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване в други държави членки; заличава се разделителната линия между здравна застраховка и здравна осигуровка. Предлага се нова уредба за здравното застраховане, като се въвеждат характеристики на стандартизиран застрахователен продукт, а именно договор за медицинска застраховка. Към законопроекта могат да бъдат отправени следните по-общи бележки: - първо, по отношение на българските здравноосигурителни дружества е препоръчително да бъде допълнително анализирана възможността, предвидена в чл. 4 от Директива 2009/138/ЕО, за изключване от приложното й поле определени застрахователни предприятия, поради недостигане на размерите, визирани в директивата. В този смисъл са и т. 19 и т. 20 от преамбюла на Директивата, съгласно които Директивата не следва прекалено да обременява малките и средните застрахователни предприятия, като за постигането на тази цел е необходимо правилното прилагане на принципа на пропорционалността; - второ, следва да се прецени доколко механичното приравняване на здравноосигурителните услуги към здравната застраховка не е в ущърб на ползвателите на тези услуги. За разлика от системата на здравно осигуряване, при здравните застраховки, които са на доброволен принцип, обемът от помощ е в пряка зависимост от размера на застрахователната премия; трето, предвид социалната значимост на законодателните промени в областта на доброволното здравно осигуряване, е препоръчително последните да бъдат съпътствани от широка обществена дискусия с участието на всички заинтересовани страни, включително и с ползвателите на тези услуги. В рамките на проведената дискусия бяха изразени някои резерви по проекта на становище от страна на вносителите, по които отдел „Европейско право” към Народното събрание внесе съответни разяснения. Въз основа на гореизложеното е необходимо направените препоръки да бъдат взети предвид от водещата комисия при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 15 гласа „въздържали се” на Народното събрание да не бъде приет на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен Министерския съвет на 31.01.2011 г.” Благодаря. Законопроектът е разпределен и на Комисията по правни въпроси, от която няма постъпил доклад или становище. Разискванията са открити. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект, да заявят това. Заповядайте, д-р Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като чухме становищата на комисиите, аз бих искал да взема отношение по този законопроект. Мисля, че решението на нашата политическа партия е изключително правилно. В този законопроект се поставяше

Бих искал да изтъкна някои от по-важните причини за това законопроектът да не бъде подкрепен от Политическа партия ГЕРБ. Една от тях е, че моделът на здравното осигуряване се явява като модел, който допълва съществуващата система в здравеопазването, като дава възможност на всеки български гражданин да направи своето здравно осигуряване и да гарантира една допълнителна услуга. Това се явява в изключително важен за гражданите аспект, тъй като в момента виждате, че във времето на реформи здравеопазването се нуждае от коректор. Този коректор всъщност се явяват здравноосигурителните фондове. Първо, при здравноосигурителните фондове на всеки български гражданин се дава възможност да бъде правилно насочен за лечение. Второ много важно нещо, което извършват здравноосигурителните фондове, това е, че те могат да гарантират качеството на извършваната медицинска услуга. И нещо много важно е, на трето място, да пазят интересите на всеки български гражданин. Здравноосигурителните фондове имат важната функция да могат да създадат една конкурентна среда в лицето на Националната здравноосигурителна каса. Тук би могло да се говори изключително много, но аз мисля, че последният отговор от страна на Европейския съюз на зададения въпроси дали здравноосигурителните фондове биха могли да останат да съществуват в този си вид, отговорът е категоричен. Той дойде точно преди две седмици, като за България няма да има никакви законодателни или юридически санкции, ако не промени системата. Един от огромните въпроси и притеснения за всички граждани и на нашето правителство беше да няма санкции от страна на Европейския съюз.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги! Първо искам да поздравя колегите от всички комисии, които са гласували „против” този законопроект. Действително това е опит за подмяна на системата в здравеопазването, както каза и колегата Иванов. Това е изключително неприятен лобизъм. Според мен за пореден път, не само в този парламент, имаше такива случаи и преди, но просто не стигнаха до тук опитите за вкарване на застрахователите в системата на здравеопазването. Призовавам ви да гласуваме против опита за промяна на това, което правим в последните двадесет години, но не винаги много добре. Сега не е нито моментът, нито това е начинът да променяме формата на финансиране, на събиране средства за здравеопазването. Надявам се да прекратим тези щения поне за определено по-дълго време. Още веднъж ще си позволя да кажа, както и при предишния законопроект, който тук вече приехме

Няма да отговарям на въпроса. Аз знам отговора. Отговорете си вие. Още повече, че той не минава като законопроект, внесен от Министерство на здравеопазването и през министъра, който отговаря за този сектор. Той минава през други форми, през други инстанции и институции.

Няма. Моля да гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване,

С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител господин Тончев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с Доклада относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 14 октомври 2010 г. „На свое заседание, проведено на 25 ноември 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 14 октомври 2010 г. С настоящото допълнение на чл. 26 от Закона за задълженията и договорите се намира генералното решение на проблема относно сделките за замяна на земи от държавния поземлен и държавния горски фонд, с които обществото и държавата се ощетяват през годините на така наречения преход. Предлага се като основание за нищожност да се въведе неравностойност на замените. Държавата е ощетена от замените на земи с 6-8 млрд. лв. Датата 10 ноември 1989 г. е условна и би могла да се замени с друга, като се прецени кога са започнали замените на земи в държавния поземлен и държавния горски фонд. В постъпилите становища от Министерството на правосъдието и от Министерството на земеделието и храните не се подкрепя законопроектът. Въвеждането на предлаганата разпоредба няма да създаде гаранции за защита на държавната собственост, а ще създаде множество нови неразрешими на практика правни спорове. При прогласяването на определена правна сделка за нищожна с обратна сила остава неясен въпросът с извършените впоследствие разпоредителни сделки с поземления имот, промененото предназначение на част от земите, с реализираните инвестиционни намерения. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Любен Корнезов, Ивайло Тошев и Димитър Лазаров. Изказаха се становища, че се подкрепят благородните намерения и мотиви на вносителите, но юридически предложението е недопустимо и не може да се променя този институт, познат още от римското право. Не могат да се поставят под един общ знаменател всички сделки, тъй като има такива, при които няма нарушения, но и те ще бъдат обявени за нищожни. След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по правни въпроси с 2 гласа „за”, 1 глас „против” и 14 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 14.10.2010 г.” Благодаря. Сега ще чуем доклада на Комисията по земеделието и горите. Госпожа Танева. ДОКЛАДЧИК Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, представям ви Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 14 октомври 2010 г. „Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 24 ноември 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 14 октомври 2010 г. работата на комисията взеха участие госпожа Ана Кънчева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативни дейности” на Министерството на земеделието и храните, и експерти. Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Павел Шопов. Той изтъкна, че с предложението да бъдат обявени за нищожни договорите, имащи за предмет замяна на земи от държавния поземлен и държавния горски фонд, сключени след 10 ноември 1989 г., цели да бъде възстановена държавната собственост и да бъде поправена обществената несправедливост, допусната при сключването на огромен брой замени, ощетили държавния интерес. Освен това припомни за съществуващата опасност Европейската комисия да санкционира България за предоставянето на нерегламентирана държавна помощ по повод заменените земи и гори от държавния горски фонд и изтъкна, че въпреки формално те да изглеждат законосъобразни, явното несъответствие между даденото и полученото в тези сделки налага тяхното обявяване за нищожни. Той обяви като несъстоятелни твърденията за противоконституционност на текста и изтъкна, че в гражданското право със закон подобни отношения могат да бъдат уредени и със задна дата. заключение отбеляза, че проблемът има не само юридическа, но и политическа страна и неговото радикално разрешение би имало огромен психологически и политически ефект. и изрази готовност между първо и второ четене да бъдат направени съответните корекции, които да регламентират различните възможни хипотези. По законопроекта в комисията е постъпило отрицателно становище от Министерството на земеделието и храните. дискусията взеха участие народните представители Петя Раева, Христина Янчева, Пенко Атанасов, Спас Панчев, Атанас Камбитов, Михаил Михайлов, Огнян Тетимов, Юлиана Колева и Десислава Танева. Народният представител Огнян Тетимов призова законопроектът да бъде подкрепен. В болшинството от изказванията на останалите народни представители пролича разбирането, че въвеждането на предложените текстове ще доведе до ограничаване основни права на гражданите, гарантирани от Конституцията на Освен това те няма да постигнат желания от вносителите ефект за защита на държавната собственост, а само ще създадат множество нерешими правни спорове. Предложените промени не въвеждат и регламент за последствията от извършените вече разпоредителни сделки със съответните имоти, като променено предназначение на част от тях и реализирани инвестиционни намерения. Също така беше изтъкнато, че замените са легален инструмент, регламентиран в Закона за горите, и въпреки наличието на порочни сделки, ощетили интереса на държавата, съществуват коректни и законосъобразни сделки, които също ще бъдат обявени за нищожни с приемането на подобен текст. Затова, за да не бъдат накърнени правата на добросъвестни граждани, некоректните сделки следва да бъдат развалени по съдебен ред. Като възможен механизъм за разрешаване на проблема със замените народният представител Атанас Камбитов предложи при предстоящото обсъждане на Закона за горите да бъдат направени промени, които да гарантират заплащане на справедлива цена при смяна на предназначението на заменени гори, предвид нейната пазарна стойност и така да бъдат компенсирани евентуални щети за държавата. Народният представител Михаил Михайлов призова в Законопроекта за горите да се ограничат възможностите за всякакъв вид злоупотреби и да не се допуска възпроизвеждането на съществуващи порочни практики В заключение, народният представител Десислава Танева припомни, че комисията съвсем скоро ще разглежда на второ четене проекта на Закон за горите, където в Преходните разпоредби ще бъде дадена конституционосъобразна и законосъобразна регламентация на извършените досега замени. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 1 глас “за”, 7 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-81,

Законопроектът е отхвърлен. С това изчерпахме програмата за днешния ден. За утре остават точки пета, седма и осма от днешната програма. Това са Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането и Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. На всички е вносител Министерският съвет. Утре, 26 май 2011 г., в 9,00 ч. продължаваме в пленарно заседание с тези точки. Закривам днешното заседание.